Gordan Jandroković na deveto mjesto, zastupnik Ivica Pančić bio je na 12. mjestu, dolazi zastupnica Marija Lugarić, a zastupnik Ivica Pančić na 21. mjesto umjesto zastupnice Marije Lugarić. Prva postavlja pitanje poštovana zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite.

i povećati izvoz ako takvi projekti nisu prepoznati i financirani? Šećerna repa. Cijeli dan u Parlamentu smo tvrdili da je to kultura u ratarstvu bez koje će seljaci i šećerane propasti. Šećer najznačajniji izvozni proizvod, EU ga planira kao temelj proizvodnje bioetanola. Istovremeno prosudbena skupina profesora iste katedre proglašava nekompetentnim i nedovoljno stručnim iako iza njega stoji višegodišnji selekcijski rad s više priznatih u praksi primijenjenih kultivara koji su danas na 50% površina. Kako to nije jedini primjer ministre pitam kako mislite ispraviti štete nanijete ovakvim dugogodišnjim projektima dvostruko namijenjenih izvozu jer se izvozilo sjeme i izvozi se šećer i što ćete poduzeti protiv onih za koje je više nego očito da su u sukobu interesa? **Primorac, Dragan** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovana gospođo zastupnice. Ja ću vam kao i sam znanstvenik odgovoriti vrlo jasno i mislim da nakon ovoga, da će biti saborskim zastupnicima jasno sve glede znanstvenih projekata u Republici Hrvatskoj. Ovo je prvi put od samostalnosti Hrvatske države da su znanstveni projekti i recenzije odvojeni od politike. Kao prvi ministar koji nije sudjelovao u radu niti jednog tijela, niti jednu odluku donio, niti je član državnog, državni tajnik ili pomoćnik sudjelovao u recenzijama projekata. Ono što je Hrvatska napravila, napravila je ono što je tražila od nje Europska unija, a to je prosudbene skupine koji su potpuno neovisni politički od bilo koje strukture, pogotovo od ministarstva koji su formirani ja bih rekao kroz šest znanstvenih vijeća su znanstvenici neovisni iz Republike Hrvatske po kriterijima koje je postavilo Nacionalno vijeće, znači saborsko tijelo, Nacionalno vijeće za znanost. Znači ministarstvo je samo služilo kao servis provodeći jedan postupak koji je potpuno isti postupcima koji se provode u bilo kojoj zemlji zapadne demokracije. Što se dogodilo? Jedan od ključnih problema i možda najvećih napredaka hrvatske znanosti što je broj odbijenih projekata gotovo došlo do 30%. Hrvatska je tijekom recenzije, prošle recenzije imala prolaznost gotovo 90% što je bila jedna od najvećih zamjerki cjelokupnoj znanstvenoj zajednici u Republici Hrvatskoj. Znači sad smo uspjeli sniziti prolaznost i i odbiti gotovo 30% projekata što je Hrvatsku stavilo otprilike na prolaznost 70%, ali treba ići dalje još otprilike 10% posla ako želimo biti otprilike kao neke članice Europske unije. Ono što je iznimno važno reći je da niti ministarstvo, niti bilo tko od nas ne može sudjelovati u recenzijama. Tamo negdje otprilike 2002. godine kad je rađena prva velika recenzija znanstvenih projekata većina znanstvenih projekata imala je jednu recenziju. Sada je svaki projekt imao najmanje dvije recenzije, a oko 30 do 40% čak tri recenzije. Ono što je napravilo ovako veliku selektivnost, što je dalo veliku glavobolju hrvatskih znanstvenicima je uključenje 30% inozemnih recezenata Amerikanaca, Kanađana, Izraelaca, Nijemaca koji naravno da su jači, selektivniji i odbijali su ono što nisu prema svjetskim kriterijima. Ako se dogodilo da netko iz prosudbene skupine je bio sam recezent i dao sam sebi projekt on će odgovarati. Mi sada to tražimo i nismo uspjeli naći jedan jedini slučaj da je sam sebi netko radio recenziju. I sad se postavlja ključno pitanje što raditi sa najboljim znanstvenicima u Hrvatskoj? Da li oni mogu sjediti u prosudbenim skupinama? Ako neće sjediti u prosudbenim skupinama to znači da će sjediti neki drugi koji su lošiji od njih i odlučivati o sudbinama hrvatske znanosti. Međutim, ovdje se postavlja još jedno pitanje. Vi imate u Americi nobelovce koji sjede u prosudbenim skupinama, ali ne odlučuju o svojim vlastitim projektima. Tako je bilo u Hrvatskoj i mi radimo jednu internu, jer naravno ljudi koji su nezadovoljni je dio njih koji nije prošao znanstveni projekt i oni ne usmjeruju svoje strelice prema ministarstvu jer znaju da ministarstvo nije sudjelovalo u recenzijama, ali bez obzira mi smo napravili unutarnju ja bih rekao jednu evaloaciju i ako se nađe da je bilo tko bio,

Osim toga greške su rađene da se tražila kandidatura programa, a onda su se izvlačili pojedini projekti iz tih programa i zaista moralo bi se voditi računa. Ne tvrdim da je ministarstvo u tome krivo, da zaista razdvojimo razdvojimo to i da se uvažavaju recenzije i da se vodi računa tko su recenzenti jer imam radove gdje su strani recenzenti dali odbijenicu, ali uprkos toga su zaista ti projekti prošli u Hrvatskoj jer se onda tražila domaća recenzija, brza recenzija koja je dala prolaznost takvim projektima. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Pitam ministricu pravosuđa gospođu Anu Lovrin. Poštovana ministrice, poznato je da su zgrade sudova u Hrvatskoj u relativno lošem stanju pitam sad, odnosno pitam vas što se čini kako bi sudovi mogli raditi u uvjetnijim prostorima nego sada? Osobito me zanima a u sklopu cjelovite obnove Vukovara dokle je došlo s obnovom tamošnjeg suda? Hvala.

Naravno i da su potrebe za uređenjem zgrada sudova velike i da se provodi uređenje zgrada sudova i osiguranje materijalnih uvjeta sukladno mogućnostima proračuna. Posebno se iskazuju velike potrebe u izgradnji i jačanju instalacija u zgradama sudova obzirom na snažnu i jaku informatizaciju sudova koju ova Vlada i ovo ministarstvo podržava zato što informatizacija pridonosi učinkovitosti rada pravosuđa i transparentnosti rada pravosuđa. A znamo da su učinkovitost i transparentnost i informatizacija jedan od glavnih alata rekla bih u antikoruptivnoj borbi odnosno u prevenciji korupcije. Naravno i same zgrade u građevinskom smislu u proračunu za 2007. godinu predviđeno je uređenje Trga pravde u Splitu i temeljita obnova zgrade suda u Osijeku. Što se tiče Vukovara, u Vukovaru je u tijeku uređenje zgrade suda. To je projekt koji je, koji iznosi otprilike 27 milijuna kuna. Projekt koji je vrlo zahtjevan, koji je bio srušen kao i cijeli grad Vukovar do temelja u ratu. Projekt zaštićen kao spomenik kulturne baštine čija je obnova bila vrlo zahtjevna ali moram sa zadovoljstvom ovdje reći da radovi teku prema planu i programu i da ja očekujem da ćemo mi u svibnju ove godine svi zajedno nazočiti otvaranju zgrade suda u Vukovaru, što grad Vukovar svakako i zaslužuje. Hvala. u Vukovaru pred samim krajem jer grad simbol Vukovar zaslužuje i reprezentativne državne institucije. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, predsjedniče Vlade, gospođe i gospodo ministrice. Svoje pitanje upućujem potpredsjednici Vlade i ministrici obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospođi Kosor. Nedavno ste govorili u javnosti o pravima hrvatskih branitelja o povratu duga. Međutim, evo ja moram ispred branitelja Primorsko-goranske županije prenijeti da ono što su mediji o tome rekli da nije bilo dovoljno rečeno, da nije bilo definirano, da nije bilo dovoljno jasno pa stoga eto, u njihovo ime želim vas pitati da li će se ova godina početi sa prevođenjem prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja? I isto tako najavljeno je povrat duga hrvatskih branitelja prema zakonu iz 2001. godine stoga vas pitam doklen se s tim stiglo? Hvala vam lijepo. Hvala. Počet ću odmah sa izravnim odgovorom na vaše pitanje. Dakle, usklađivanje odnosno ono što mi zovemo prevođenje prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji dakle, prevođenje prava prema zakonu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005. godine počinje ove godine, točnije u mjesecu svibnju. Dakle, sve u zakonskom roku. Budući da zakon propisuje da se to prevođenje mora obaviti u roku od 3 godine. Dakle, u ovoj godini su za to osigurana sredstva i prevođenje će se izvršiti kako rekoh u svibnju ove godine. Što se tiče povrata duga prema zakonu iz 2001. Zbog neispunjavanja odredbi toga zakona, vi znate da smo mi podijelili i u dogovoru sa braniteljima povrat toga duga na nekoliko godina. Prošle godine, ove godine također osiguran o 187 milijuna kuna u proračunu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. I povrat toga duga ponavljam, prema zakonu iz 2001. za 2003. i početak 2004. dok je na snazi još bio taj zakon mi ćemo obaviti u dva dijela tijekom ove godine. Dakle, jedan dio u prvom polugodištu, drugi dio u drugom. Sve naravno u dogovoru sa Ministarstvom financija. Inače evo, za mirovinske i invalidske odnosno obiteljske mirovine osigurana su sredstva u iznosu od 3 milijarde 622 milijuna kuna u ovoj godini. I u taj iznose se ubraja naravno i sve ono, odnosno sve one obveze Vlada Republike Hrvatske prema Sporazumu o o zbrinjavanju pripadnika HVO-a dakle, invalida odnosno obitelji, sporazumu koji smo potpisali sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, za sva ta prava odnosno za sve te obveze Vlada i ministarstva osigurana su sredstva i sve će biti izvršeno u roku kako je i predviđeno zakonom. Hvala vam Zahvaljujem zaista na vrlo jasnom odgovoru i vjerujem da će s tim odgovorom biti zadovoljni svi branitelji. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, gospođo i gospodo ministri, kolegice i kolege zastupnici! Pitanje upućujem ministrici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva gospođi Marini Matulović-Dropulić. Poštovana gospođo ministrice, u posljednje vrijeme u javnim glasilima se često govori o kvaliteti zraka u pojedinim dijelovima Hrvatske. Zanima me osječko područje gdje je zahvaljujući mjerenju zraka poraslo zanimanje građana za kvalitetu zraka kojeg udišu. Možete li mi nešto reći o tim mjerenjima i uopće o tome što sve vaše ministarstvo poduzima na zaštiti zraka u Hrvatskoj? Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa eto, ja moram reći da zainteresiranost građana što se tiče zaštite okoliša a isto tako i kvalitete zraka raste iz dana u dan proporcionalno mjerama koje se poduzimaju u našoj Vladi. Činjenica je da naše ministarstvo mjeri kvalitetu zraka na osam mjernih postaja koje je i postavljeno u Hrvatskoj ali je isto tako istina da pratimo i mjerenja na još 130 mjesta u Hrvatskoj. Mi preko PHARE programa do kraja 2008. godine imamo namjeru izgraditi još 14 tih mjernih postaja te mjerne postaje sagradit će se i u gradovima i u nacionalnim parkovima i parkovima prirode ali i kraj velikih potencijalnih zagađivača. Ono što je važno reći to je da smo donijeli Zakon o zaštiti zraka, da smo donijeli trinaest podzakonskih akata što uredbi, što pravilnika i da je u izvješću Europske komisije za 2006. godinu napisano i jasno izviješteno da je što se tiče kvalitete zraka u Hrvatskoj učinjen znatan napredak. Prema tome, mi smo usuglasili i sve direktive koje smo morali riješiti i usuglasiti sa europskim pravilima i zbog toga i radi tih donesenih naših podzakonskih akata mi smo u 2006. godini počeli mjeriti i lebdeće čestice do 10 mikrona. To se sada prvi puta radi u Hrvatskoj jer naravno radilo se i u Europi a mi smo se sada s tim propisima usuglasili znači mjeri se i na mjernoj postaji u Osijeku. Radi se o prašini koju mi udišemo i koja se na svim mjernim postajama pojavljuje u određenim godišnjim periodima. Znači, radi se o kad je dugo suša, kad je velika koncentracija automobila jer se sve naše mjerne postaje nalaze na najosjetljivijim mjestima u pojedinim gradovima. Prema tome, događa se da kad nije bilo dugo kiše, kada se prašina skupila na cestama ili na pločnicima prometom se događaju se takve stvari. Tako i u Osijeku se dogodilo, međutim to samo u određenim periodima. Tu nema druge nego jednostavno se držati kad imamo sušne mjesece moramo prati ulice, moramo se držati čistoće i to je jedini način sprječavanja tih lebdećih čestica do 10 mikrona. Ostalih zagađenja što se tiče Osijeka nema. Najveći problem danas nam je u Sisku. To svi znamo i to traje već određeno vrijeme. Mi smo puno akcija poduzeli u tijeku tri godine ali jasno je da se ne može sve riješiti od danas do sutra i ukoliko će biti uvršteno u dnevni red zahtjev gospodina Peceka mi ćemo pripremiti kompletno izvješće. Na području Siska puno toga se radi ali naravno za sve treba određeno vrijeme. Hvala lijepa.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja ću pitati predsjednika Vlade. Gospodine predsjedniče, prije puno vremena smo zaključili da je povrat imovine koja je bila na privremenom korištenju više-manje riješen iako je bilo zaostataka za koje smo se nadali da će biti brzo riješeni. To se nije dogodilo zbog razloga koji su neprihvatljivi i zbog podrške u institucijama zbog koje u konačnici ja postavljam ovo pitanje. Ja ću radi ilustracije navesti tri, četiri primjera. U biskupiji čovjek koji se zove Cvitak neće u svoju novu kuću tražeći da mu se priključi voda a u naselju niti vodovoda ima niti će u dogledno vrijeme biti građen. U Smilčiću dvojica ljudi Blažević i Trtak neće u svoju kuću jer ima neku svađu sa suprugom, drugi ne plaća struju, nije mu priključena jer ne plaća struju ni ovdje. U Donjoj Stubici čovjek izađe iz kuće, mjesecima čeka gotova kuća. S obzirom kažem da to ne može bez podrške ja pitam dokle će u ovako osjetljivim pitanjima barabe biti zakon s podrškom institucija ili pojedinaca iz tih institucija?

Vi ste dobro rekli na početku vašeg pitanja da smo to odavno riješili. I jesmo. Pitanje imovine, vlasništva jest neupitno. Ono je Ustavom zajamčeno. Hrvatska je demokratska pravna država koja to poštuje i koja to primjenjuje primjenjuje u praksi. Ovih par slučajeva koje ste vi nabrojili meni nisu poznati, pa bih vas ja molio s obzirom da i spadate u parlamentarnu većinu da sukladno našoj dosadašnjoj praksi kroz kanale kroz koje surađuje a to je znači ministarstvo ministra Kalmete, ako treba negdje pravno reagirati gospođe Lovrin da sukladno našoj dosadašnjoj praksi koja je dobro funkcionirala rješavamo te probleme ljudi. Ja ću reći ovdje, ako ste vi iskoristili ovaj aktualni sat da još jedanput propitkujete stajališta Vlade onda ću ja vrlo jasno reći. Pravna država se mora poštovati i ako netko ima riješeno pitanje ovdje a iz nekih osobnih razloga što ste rekli, nisam shvatio, sa ženom ili nema vode itd. to nećemo tolerirati. Ali tražim od vas ne da mi to na aktualnom satu kažete na što imate pravo nego sukladno našoj praksi da nas uputite, da donesete primjere koji ne funkcioniraju i mi ćemo to riješiti. Prema tome, još jedanput apsolutno privatno vlasništvo je neupitno i svako privatno vlasništvo bez obzira o kome se radi treba poštovati i to će institucije poštovati. Ja razumijem gospodine predsjedniče vašu sugestiju ali ja sam mislio da ovo zaslužuje javno pitanje zbog nepodnošljivih ucjena koje se javljaju i zbog podrške takvim ucjenama.

Kada ste preuzeli funkciju ministrice onda ste imenovali za svoje pomoćnike ljude koji su imali kaznenu prijavu. Vi ste za to znali, međutim tek onda kada je stvar došla u javnost odlučili ste smijeniti te ljude. Prije nekog vremena u ovom domu od strane zastupnika iz reda SDP-a upozoreni ste da donosite jedan zakon koji nije usuglašen sa Ustavom, dakle koji je protuustavan. Vi ste se na to uredno oglušili, zakon donijeli. Nakon toga vam je Ustavni sud rekao da je zakon protuustavan. I sada, na kraju imamo priču sa gospođom Cigelj. Njoj ste očigledno naredili da zatraži protuzakonitu obradu dijela udruga a onda ste nakon pritiska javnosti smijenili. To je pitanje glasa do kada će gospođo Kosor drugi plaćati zbog vaših grešaka. Hvala lijepa. pomoćnika koji su postavljeni na početku moga mandata odnosno mandata Vlade vi znate da su oni bili 5, 6 dana na toj funkciji. Čim smo doznali odnosno čim sam ja doznala naravno da su smijenjeni. Što se tiče pitanja o Zakonu, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je predložila Vlada a donio je Hrvatski sabor. potpuno je netočno naravno ovo što tvrdite da sam ga donijela ja jer to je apsolutno u demokratskom društvu još uvijek nemoguće da jedna osoba donese zakon. Prema tome, ali i vi dobro znate da cijelo to vrijeme nije bilo prigovora na … djece hrvatskih ratnih vojnih invalida i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Ja vas podsjećam, dakle nije bilo primjedaba iz akademske zajednice. Vi ste koliko se sjećam kod glasovanja o tome zakonu izašli iz dvorane i niste htjeli biti ni za ni protiv. Prema tome mislim da prigovarati oko nečega o čemu se većina u Hrvatskom saboru izjasnila je sada apsolutno Dakle niste htjeli čak ni dići ruku kojom biste poduprli Zakon o pravima hrvatskih branitelja nego ste izašli van. Ali to je naravno vaše pravo. Ja vas podsjećam da u Zakonu koji ste vi donijeli 2001. protiv čega je HDZ bio žestoko je bila odredba o upisu, ovom istom upisu djece hrvatskih ratnih vojnih invalida, djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja koja je prenesena iz prethodnoga zakona. Međutim tada nitko nije dizao ustavne tužbe. Što se tiče rješavanja inače problema oko upisa i pomoći djece branitelja ja vas želim izvijestiti, vjerujem da će vas to jako radovati da mi problem rješavamo. Da unatoč odluci Ustavnoga suda koju naravno moramo poštovati dogovaramo moguće modalitete kako toj djeci ipak pomoći. Vjerujem da će vas jako razveseliti što smo dodijelili i prve stipendije, njih oko 3000 ovih dana. Sigurno ste to jako, jako poduprli i tako ćemo nastaviti i dalje jer mi smatramo da djeca hrvatskih dragovoljaca, djeca poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i djeca invalida zaslužuju svu potporu hrvatske države jer su njihovi roditelji najzaslužniji za slobodnu, samostalnu, neovisnu, demokratsku i europsku Hrvatsku u kojoj sjedite vi u ovom Parlamentu jer da nije bilo njih ne bi danas ovdje o tome raspravljali. I to je stajalište hrvatske Vlade. I dalje i stajalište većine u ovome Saboru. Ja se nadam da će to biti većina i dalje i da ćemo nastaviti s poslom. Što se tiče gospođe Cigelj ja nisam znala za njen nalog za sigurnosne provjere

udruga od HVIDRA-e, od predstavnika HVIDRA-e do predstavnika Udruga za zaštitu ljudskih prava žena. Za mene je to nedopustivo. Za mene je to skandalozno. Reagirala sam iste sekunde. Reagirala sam drugi dan. Reagirat ću uvijek jer dopustite da je nedopustiva i to vrlo jasno stoji u Uredbi istraga odnosno provjera ljudi na taj način budući da tamo jasno piše tko se može provjeravati na temelju te Uredbe? Članovi udruga sasvim sigurno ne. Stajalište hrvatske Vlade, ove Vlade da mora njegovati iskreni partnerski odnos sa udrugama bez obzira čime se oni bavili i zaštitom čijih i kojih prava se oni bavili. To je tako bilo od početka i sasvim sigurno jedan ovakav incident ne može narušiti temeljna načela ove Vlade. Osim svega željela bih vas podsjetiti da je upravo u Saboru 2005. bilo velikih upita, velikih pritisaka od strane udruga ali i zastupnika za smjenu gospođe Cigelj koja je javno izjavila u intervjuu da se srami većine udruga u Hrvatskoj. Da su one većina veleizdajničke. Za nas je to neprihvatljivo. Naravno bilo je i inače puno drugih propusta u radu, ali nije sada ovo mjesto da o tome govorim. Prema tome na vaše pitanje gospođo zastupnice, ne, nisam znala za provjere. Ne, nisam ih naložila. To je laž. Postoje dokumenti. Postoji njezin dopis Obavještajnoj zajednici u kojem se jasno vidi da ga je ona potpisala. Prema tome to je jedina istina. A o svemu drugom više naravno ne želim raspravljati niti dovoditi tu raspravu na osobnu razinu. Za nas su udruge partneri gospođo Opačić. Gospođo potpredsjednice i ministrice ja vam moram reći da je činjenica i istina to da ste vi dio tajnih službi stavili u funkciju obračuna sa političkim protivnicima. Već mjesecima gospođo Kosor ti ljudi njuškaju po našim životima kako bi iznosili neistine o nama i političke obračune. … /Upadice se ne razumiju./ … Manji je problem, manji je problem što smo mi dio takvih radnji. Puno je veći …

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine premijeru i uvaženi nedavno ste u jednom svom intervjuu prošli tjedan kao jedno od najvećih uspjeha svoje Vlade istaknuli transparentnost javnih financija. Nakon toga nažalost nabavku vozila i odjeće u MUP-u proglasila je vaša Vlada državnom tajnom, ali to vjerojatno ne spada u transparentnost javnih financija. Međutim moje pitanje se odnosi na to zašto pred hrvatskom javnošću tajite izvješće odnosno rezultate izvješća europskog Odbora za socijalna prava koje je katastrofalno za Hrvatsku. To je najlošije, po tom izvješću Hrvatska je najlošija ocjenjena država od svih potpisnica europske socijalne povelje, osim što je dostava podataka Vijeću Europe kasnila 8 mjeseci iz izvješća je vidljiva Hrvatska neusklađenost i u zakonodavstvu i u praksi sa odredbama Europske socijalne povelje posebno onih dijelova Europske socijalne povelje koji se odnose na pravo na rad, pravo na pravične radne uvjete, pravo na pravičnu plaću, pravo radnica na zaštitu. Pravo na profesionalno usmjeravanje i još neka druga prava koja su malo manje, lošije ocjenjena. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče ja bih vas molio da nas upoznate s tim dokumentom jer taj dokument u Vladi ne znamo i ne znamo zašto bi mi i kako bismo mi to tajili od hrvatske javnosti dokument jednog europskog tijela. Ajde zamislite jedno europsko tijelo izda neki dokument. Kako ga Vlada može tajiti od javnosti kad nije niti njezin niti Vlada ima pravo taj dokument distribuirati, niti komentirati. Osobno ga nisam vidio, a najveća kontradikcija da ga mi tajimo od javnosti je to što ga vi imate. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Vlade što ste me proglasili hrvatskom javnošću. No, izvješće ste ja ću vas informirati, vašu Vladu da ste izvješće primili prije dva mjeseca. Ono je doduše u obliku ja vam ga mogu dati u engleskom tekstu. Možda ga niste stigli dva mjeseca prevesti i staviti na internetske stranice ili bilo gdje drugdje zato što je to obveza, zato što je to vaša obveza kao Vlade da podnesete izvješće i da ono izvješće koje je Europska komisija, odnosno Europski odbor za socijalna prava donio da ga objavite hrvatskoj javnosti. Ono je, da jel je, ha neće ga ona prevoditi na hrvatski gospodine predsjedniče Vlade, Europska unija. No, u svakom slučaju vaša je Vlada na žalost gospodine predsjedniče osim što ne znate da ste primili takvu katastrofalnu ocjenu zapravo hrvatskih usklađenosti zakonodavnih i inače poznata po ažurnosti uvođenja europskih mjerila koja idu na štetu hrvatskih građana, ali onih europskih mjerila kao što su iz ovaj iz Socijalne povelje, Europske socijalne povelje da tu niste toliko ažurni da ta pravila i te standarde Europske unije što prije primjenjujete. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Hvala gospodine predsjedniče. Imamo pitanje za ministra znanosti. Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta proteklih smo godina imali prilike čuti da je ova Vlada naslijedila dugovanja u sustavu školstva koja su iznosila nekoliko stotina milijuna kuna. Prvi dug se iznosio na isplatu regresa iz 2001. godine za zaposlene u sustavu srednjega školstva. Drugi se pak dug odnosio na isplatu smjenskog rada za zaposlene u osnovnim i srednjim školama za 2002. godinu, a treće na isplatu 50% uvećane plaće za zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu u hrvatskom Podunavlju po odredbi članka 19. Zakona o područjima od posebne državne skrbi. Prema dostupnim informacijama ova je Vlada ta dugovanja gotovo u cijelosti podmirila. sada se otvara pitanje novih dugovanja prema zaposlenicima na hrvatskim sveučilištima, a riječ je o božićnici za 2001. godinu. Ovaj se dug procjenjuje na iznos između 80 i 140 milijuna kuna. Pitamo hoće li Vlada, odnosno resorno ministarstvo tijekom ove godine isplatiti taj dug i jesu li za to osigurana sredstva i na koji način putem kredita ili nešto drugo. Hvala. Ministar Dragan Primorac. Izvolite. **Primorac, Dragan** Hvala lijepo gospodine predsjsedniče. Poštovani zastupniče vi ste u pravu! Točno. Milijardu i 200 milijuna kuna smo naslijedili duga u cijeloj vertikali obrazovanja uglavnom božićnice, smjenski rad, regresi i u pravu ste da smo uspjeli vratiti gotovo 600 milijuna kuna. Kad kažem 600 milijuna kuna onda smo kroz nagodbu sa socijalnim partnerima, nastavnicima i profesorima uspjeli to uštedjeti jer su se ljudi odrekli zateznih kamata, a ukupno smo isplatili negdje oko 380 milijuna kuna. Dakle, pitanje je osnovnog i srednjeg školstva uz velike muke. Ali naravno, to je bila potrebna redukcija nekih drugih programa. Ali pitanje visokog obrazovanja i pitanje znanosti je dug prema našim informacijama negdje oko 140 milijuna kuna za visoko obrazovanje i za znanost negdje oko 61 milijun kuna i on je vezan za božićnice iz 2000. godine i 2001. godine. Pitanje je kako ćemo taj dug riješiti. Mi smo osigurali dio proračunskih sredstava koji može pokriti jedan manji dio dugova jer postupanjem na različitim sveučilištima, na fakultetima je bilo različito. Neki su fakulteti i sveučilišta platili prije nego što su krenule tužbe tako da su iznosi bitno manji ali na žalost veliki broj fakulteta je pokrenuo naravno njihovi djelatnici tužbe i mi smo sada krenuli sa isplatama tamo gdje je najurgentnije. Ali ćemo naravno morati dobiti potporu, jer morate se složiti krenuti sa prvim danom mandata ovako velikom ministarstvu sa milijardu i 200 milijuna kuna dugova. To je u najmanju ruku rizik jer je bila potpuna blokada ako hoćete i pravosudnog sustava. Jer je 40 000 tužbi bilo i naravno ovaj dug. Ja očekujem da do konca ove godine ćemo riješiti sva pitanja na svim hrvatskim sveučilištima i radimo vrlo usko sa rektorima i dekanima. Hvala. Ono što je zapravo vrlo važno to je da je ovaj segment odgoja i obrazovanja također pokušao uhvatiti ritam sa nekim drugim segmentima kao što su pravosuđe i zdravstvo, jer teško možemo doista govoriti o modernoj i europskoj Hrvatskoj ako upravo na taj segment bude podcijenjen kao što je to na žalost ovih petnaestak godina ipak moramo priznati određenog zaostajanja. A eto, pohvaljujemo ove napore da se taj ritam uhvati. Hvala. Pitanje postavljam potpredsjedniku Vlade gospodinu Damiru Polančecu. Poštovani gospodine potpredsjedniče, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji još uvijek postoji određen broj poduzeća koja nisu do kraja privatizirana, a u najnovijim podacima u portfelju Hrvatskog fonda za privatizaciju još se uvijek nalaze dionice oko 800 poduzeća. Hrvatski građani ali i suvlasnici tih tvrtki u kojima je i država suvlasnik, isto tako uprave, a posebno radnici s pozornošću prate što se događa i kada bi njihova tvrtka trebala doći na red za privatizaciju. S obzirom na vašu najavu novog Zakona o privatizaciji, te posebice uređenja pitanja radničkog dioničarstva moje pitanje glasi kada možemo očekivati da bi novi Zakon o privatizaciji mogao biti upućen u Hrvatski sabor, što on donosi radnicima i općenito Hrvatskoj i kako se odvija privatizacija danas. Potpredsjednik Vlade, Damir Polančec. Izvolite. **Polančec, Damir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala lijepa gospodine zastupniče. Pa kao što ste sami rekli negdje oko 800 tvrtki još uvijek imamo u portfelju Hrvatskog fonda za privatizaciju, odnosno o tzv. objedinjenom državnom portfelju. Ako znamo da smo u privatizaciju krenuli sa nešto više od 3000 tvrtki iz ovoga ispada da još uvijek imamo dovoljno posla na privatizaciji. Ali privatizacija danas ili privatizacija prije nekoliko godina ili privatizacija prije desetak godina potpuno je drukčija, puno je transparentnija nego prije. Novi Zakon o privatizaciji će je učiniti još transparentnijom. On će imati nekoliko glavnih segmenata. U prvom dijelu drukčije ćemo dakle definirati portfelj Fonda za privatizaciju, odnosno tzv. objedinjeni državni portfelj. Isto tako, uredit ćemo i na drugi način oblike i načine prodaje dionica. Ali ono što je posebno važno posebno ili najvažnije poglavlje u tom zakonu bit će poglavlje koje tretira organizirano radničko dioničarstvo. Što je cilj organiziranog radničkog dioničarstva? Prije svega dati mogućnost da oni koji su tvrtke stvarali, oni koji najviše brinu i skrbe o razvoju tih tvrtki mogu sudjelovati i u donošenju ključnih odluka u tim tvrtkama. Radnici će se moći organizirati, moći će osnovati svoju tvrtku minimalnim osnivačkim kapitalom i ta će tvrtka moći kupiti dionice od Fonda za privatizaciju do 25% od ukupnog portfelja i uz diskont od 40%. Minimalno 5 godina je predviđeno vrijeme u kojima te dionice neće moći biti prodavane trećim osobama. Na taj način će se radnici drukčije, organiziranije uključiti u upravljanje nadzornim odborima i naravno u proces donošenja ključnih odluka u njihovim tvrtkama. S obzirom da sam na početku rekao da se privatizacija danas na potpuno drukčijim principima odvija nego nekad. Dozvolite da nas sve skupa podsjetim da su svi naši natječaji u potpunosti javni, objavljuju se u svim dnevnim listovima, da se od ponude po javnim natječajima otvaraju u prisustvu medija i u prisustvu javnog bilježnika koji notira i evidentira da li su ponude u skladu sa natječajima. Dozvolite mi da nas sve skupa podsjetim da su i sjednice Upravnog odbora Fonda za privatizaciju otvorene. Dakle na tim sjednicama sjede predstavnici medija i slušaju rasprave i elaboracije svih koji na sjednicama sudjeluju. I dozvolite da još jedanput podsjetim da će Upravni odbor biti i promijenjen. Da upravo na inicijativu premijera i predsjednika naše Vlade dakle se jedno mjesto u Upravnom odboru Fonda za privatizaciju je ponuđeno sindikatima. Sindikalne središnjice ovih dana utvrđuju tko će to biti i jedan predstavnik sindikata će sjediti zajedno s nama u Upravnom odboru i na taj način će naši socijalni partneri još više dobiti na značaju i imati će mogućnost da sudjeluju u procesu donošenja ključnih odluka. Sljedeći tjedan upućujemo novi Zakon o privatizaciji na Gospodarsko-socijalno vijeće na raspravu sa našim gospodarskim i socijalnim partnerima. Nakon što ćemo njihove primjedbe ugraditi, a vjerujem da ih neće biti previše jer smo zakon itekako pripremali u suradnji sa njima. Zakon ide u vladinu proceduru. I po mojoj osobnoj procjeni u nekakvih 20-ak dana će biti u Parlamentu. Hvala vam lijepo. Hvala. Zastupnik Gordan Jandroković. prošlih vremena ja se nadam da će ovaj zakon zaista što prije doći u saborsku proceduru i da će omogućiti jasnu i transparentnu privatizaciju. Htio bih podsjetiti samo da je ova Vlada imala nekoliko sjajnih privatizacija, od INA-e, BELJE-a, PIK Vrbovca. A ovaj zakon trebao bi donijeti još tako uspješnih priča. Meni je posebno važno kao predstavniku i Bjelovarsko-bilogorske županije kakva je situacija sa tvrtka "ZDENKA" i "ČAZMATRANS". I o stanju njihove privatizacije ja bih molio i pismeni odgovor. Hvala lijepo. Poštovana zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Izvolite. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine premijeru pitanje upućujem vama. '98. godine afera "Dubrovačke banke" tresla je hrvatsku javnost. Tada je bilo poznato tko je 5. ortak ali ni danas se ne zna gdje su novi iz "Dubrovačke banke". Sada je 2007. godina ali kao da je sve isto. I model, ili obrazac se ponavljaju, ali u ovom slučaju na aferi "Brodosplit". Ova afera "Brodosplit" potresa hrvatsku javnost već punih godinu dana, a da ozbiljnih rezultata istrage u ovom slučaju nema. Do sada smo najviše informacija mogli čuti od austrijske policije, austrijske a ne hrvatske. Saznali smo iz medija da su u ovom aferi već, da u ovoj aferi postoje već 4 ortaka, 3 su poznata, a za 4. se špekulira da je visokopozicioniran u vlasti. Ja podsjećam da istraga traje godinu dana, a pravih rezultata od strane hrvatske policije nema. A iz novina iskaču ortaci jedan za drugim, i to sve imenovani od ove Vlade. Mene čudi da Vlada koja je toliko odlučna da se bori protiv korupcije što je ne smeta da istraga u ovoj aferi toliko dugo traje, što se sumnja sa na pranje novca, što su u te sumnje uključeni i neki, neke osobe iz politike. I sad se ja pitam hoće li rezultati istrage biti poznati do parlamentarnih izbora. To pitam sebe. A vas pitam gospodine premijeru da li znate tko je taj 4. ortak, a navodno je visokopozicioniran u hrvatskoj vlasti. Predsjednik Vlade, doktor Ivo Sanader. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Pa vjerojatno nije tako da vam nije poznato tko je 4. ortak ili tko je 5. ortak jer vi ste se bavili ortaštvom i bila je vaša zadaća dok ste bili ministrica pravosuđa. To je jedna od zadaća u vašem resoru. A i mene jako zanima kako to da vi do jučer dok ste obnašali tu visoku dužnost niste ništa znali, a sada odjedanput sve znate i postavljate tako lijepa retorička pitanja kojima se hrvatska javnost smije. Jer i vi i ja i cijela hrvatska javnost zna da istragu treba dovesti do kraja i da svi mi čekamo ne samo u tom slučaju, nego i u slučaju prije toga što je bilo u splitskom škveru u slučaju "Viktora Lenca", u slučaju prodaje "Excelsior"-a, u slučaju bilo čega drugoga što ste i vi trebali kao ministrica obaviti, a niste. Slab vam je odgovor gospodine premijeru. Ministar pravosuđa ne provodi istrage. Provodi policija, Državno odvjetništvo. A vama gospodine predsjedniče koji ste na čelu izvršne vlasti šef ste ministru policije mora biti važno da se rezultati istrage objave što prije. Nažalost ovako prebacivati i ovakav davati odgovor mene dovodi u sumnju. I ponovo si postavljam pitanje ne krijete li vi 4. ortaka. Naime, nemojte se ljutiti, ali uz sve ove satove koje imate vi nažalost ne znate koliko ima sati kada je riječ o raščišćavanju korupcije u Hrvatskoj.

Gotovo sve zemlje u svijetu suočavaju se sa sve većom prijetnjom koju nosi jedan od najsirovijih oblika kriminala, a to je trgovina ljudima. Zato ja svoje pitanje postavljam ministru unutarnjih poslova, gospodinu Kirinu. Gospodine ministre kako se provodi Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima Vlade Republike Hrvatske i pripadajući operativni plan.

naime danas Republika Hrvatska može se pohvaliti da ima cjelovit i učinkovit sustav suzbijanja trgovine ljudima. To se vidi i po ovim i zadnjim aktivnostima koje se provode, a prije svega moram reći da je osnovan Nacionalni odbor za suzbijanje trgovina ljudima na čijem čelu se nalazi potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske, nadležna za društvene djelatnosti i ljudska prava te je imenovan nacionalni koordinator, znači to je predstojnik Ureda za ljudska prava Republike Hrvatske i ono što je najvažnije, formiran je operativni tim za suzbijanje trgovine ljudima. Ono što je bitno kod tog operativnog tima u čemu naravno po prirodi posla najviše sudjeluju predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, članovi operativnog tima dužni su 24 sata biti pripravni za koordinaciju poduzimanja konkretnih aktivnosti prilikom svakog pojedinog slučaja identifikacije, žrtava trgovanja ljudima te pružanja pomoći i zaštite. U cilju provedbe Nacionalnog programa za suzbijanje trgovanja ljudima i njemu pripadajućih operativnih planova, MUP Republike Hrvatske izradio je provedbeni plan kojima je usmjeren na intenziviranje mjera i radnji u cilju sprječavanja te je u tom smislu i intenzivirao suradnju sa nevladinim udrugama iz Republike Hrvatske, Crveni križ, Rosa iz Zagreba, Organizacija za integritet i Posperitet Split, Korak iz Karlovca, Udruga žena Vukovar i drugi, kako bismo dobili što kvalitetnije informacije sa terena i mogli djelovati prije svega preventivno i na taj način ipak pokazati se u pravom svjetlu, a ono što je najvažnija stvar sami rezultati obrada i kriminalističkih obrada nad pojedinim slučajevima trgovina ljudima govori da je Republika Hrvatska što se toga tiče vrlo visoko ne samo što se tiče ovog dijela regije nego što se tiče i Europske zajednice po broju prijavljenih kaznenih djela. Naime moramo reći da je do sada do 2002. godine do danas identificirano 52 žrtve trgovanja ljudima pri čemu je samo u ovoj godini 2006. otkriveno i prijavljeno 6 kaznenih djela. Ono što je bitno vrlo, Ministarstvo unutarnjih poslova redovito provodi specijaliziranu obuku policijskih službenika u trajanju od tri godine i do sada je osposobljeno 26 policijskih službenika koji su raspoređeni po određenim dijelovima ministarstva kako bismo upravo se bavili tom problematikom. Naravno ono što je vrlo bitno i što se tiče nacionalnog zakonodavstva, u tom dijelu smo se potpuno usaglasili sa zakonodavstvom Europske unije te time ispunili sve zacrtane obaveze. Od brojnih aktivnosti istaknuto je evo i nedavno realiziran projekt Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske međunarodne organizacije za migracije koji je proveden od 15. do 17. siječnja 2007. godine u Vodicama pod nazivom "Osnaživanje suradnje policije i Državnog odvjetništva sa nevladinim organizacijama na području identifikacije žrtava trgovanja ljudima te pružanja pomoći i zaštite". Naravno za 2007. godinu da sada ovdje možete dobiti u pisanom obliku da ne navodim koje su sve operativne mjere koje priprema Ministarstvo unutarnjih poslova, kako bi se spriječila ta pošast koja još uvijek je prisutna na našim područjima, ali moram reći prije svega zbog toga što je Hrvatska tranzicijska zemlja, što relativno imamo velike granice koje su sada u fazi zatvaranja tih granica i kontrole zapravo ljudi, prolaska roba i trgovina pa se često puta dešava da … Republike Hrvatske se pomoću pomoću organiziranog kriminala još uvijek vrši nezakonita migracija ljudi u svrhu njihovog trgovanja. Stoga mogu reći na kraju kao zaključak, da hrvatska policija radi dalje svoj dobro posao, da nije podložna raznim pritiscima nego da se radi u skladu sa kriminalističkom strukom i tako će biti i u ovom i u svim ostalim dijelovima u borbi organiziranog i gospodarskog kriminala. Hvala lijepo. Gospodine ministre drago mi je da se i hrvatska djelatna uključila u suzbijanje trgovine ljudima i da daje svoj doprinos u borbi protiv tog oblika kriminala. Hvala. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, članovi Vlade. Imam pitanje za ministra Ljubičića. Naime ministar Ljubičić, ministar Primorac se prvo prepao pa onda i zabrljao unatoč svim … /Ne razumije se./ … unatoč svim instrumentima, unatoč svim zahtjevima koje je imao preko dvije godine u rukama, nije još uvije donesen sadržaj nastave spolnog odgoja u školama. Ukratko da skratimo priču. Preko dvije godine ministar Primorac se petljao i petljao dok se nije potpuno spetljao i na kraju je prebacio rješavanje problema na vas i rekao je da će poštovati svaku vašu odluku. E pa mene sada zanima poštovani ministre zdravstva, kakva će biti ta vaša odluka. Prihvaćate li vi mišljenje pravobraniteljice za djecu da program seksualnog odgoja i obrazovanja mora biti u skladu sa standardima poštovanja i zaštite ljudskih prava ravnopravnosti spolova i suzbijanja svih vrsta diskriminacije i homofobije. Jer ako te stavove prihvaćate, što ćete poduzeti u slučaju programa Udruge "Grozd" koja sadrži i stavove potpuno suprotne tim načelima, stavove suprotne znanosti, ali i hrvatskom Ustavu, a ja ću se usuditi dodati i zdravoj pameti. Tamo se primjerice djecu želi učiti po tom programu da je seks prihvatljiv jedino u braku i jedino u svrhu reprodukcije, a kontraceptivna sredstva se pazite dobro, proglašavaju protivnima prirodi spolnog čina. Ja se slažem da se neki mogu zanositi obiteljskim pastoralama i uzvišenim vrijednostima, no međutim taj pristup u potpunosti negira svakodnevnicu mladih u Hrvatskoj. danas u Hrvatskoj je 17 godina, prosječna dob stupanja u brak je 26 godina. 15 do 18% seksualno aktivno studentica je zaraženo klamidijom, a 10 HPV-om. Stoga vas ja pitam i molim vaše osobno, ako hoćete i stručno mišljenje kao liječnika koje zasigurno imate oko samog tog programa sa stajališta posebno javnog zdravstva i samo mi molim vas nemojte odgovoriti da ste oformili povjerenstvo, odnosno da nemate osobno mišljenje jer da imate povjerenstvo. Hvala lijepo.

prvo ću reći da je ministar Primorac obavio odličan posao kao što je uostalom i javnost dakle ocijenila, jedan vrlo zahtjevan posao ali nevezano uz seksualni odgoj, jer ovdje razgovaramo o zdravstvenom odgoju. Ja moram priznati kao ministar nadležan za zdravstvo neću se zapravo osvrtati na seksualni odgoj, to ćemo prepustiti nekim drugima da ovako žargonski zapravo barataju. Zdravstveni odgoj je jedan vrlo široki pojam. On djecu uči kako prati ruke, uči zapravo djecu prvim spoznajama o svom "ja", o svome zdravlju, uči i zdravoj prehrani i sličnim stvarima, a ne seksualnom odgoju. I mislim da zapravo pitanje apsolutno je otišlo u krivo. Očito se tematika, dakle, nije shvatila. Drugo što želim jasno, dakle, kazati, ovaj problem mora biti u rukama struke. Mi smo dobili jasnu i lijepu podlogu na kojoj će zapravo točno, lijepo ste rekli, stručni ljudi, a to su ljudi koji su, dakle, sazdani iz portfelja školske medicine, dječjih psihologa, dakle profila koji će sudjelovati unutra, u konačni dakle to ocijeniti i naravno donijeti jedan konačni sud o svemu skupa. Dakle, pustimo seksualni odgoj i bavimo se zdravstvenim odgojem, a ove druge, dakle, stvari nemojmo mijenjati. Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Ministre, ja nisam očekivala od ministra zdravstva u hrvatskoj Vladi i posebno od liječnika da će negirati tolike aspekte epidemije spolno prenosivih bolesti kod mladih ljudi u Hrvatskoj. Ja sam mislila da nisam dobro čula kad ste vi meni rekli da se nećete osvrtati na seksualni odgoj i ponajmanje sam se nadala od ministra zdravstva u hrvatskoj Vladi koji je zadužen za javno zdravstvo u ovoj državi da će se zanositi kao nekakvi vjerski fanatici zajedno obiteljskim pastoralama i uzvišenim vrijednostima. Ja vas molim pisani odgovor na pitanje tko će biti odgovoran u ovoj državi za povećanje značajno spolno prenosivih bolesti u Hrvatskoj, odnosno za te nove izražene javno-zdravstvene probleme, odnosno za znatno povećani broj neplodnosti kao rezultat neliječenih klamidijskih i HPV infekcija. Pisani odgovor. Poštovana zastupnica Ivana Sučec Trakoštanec. Izvolite. Svi znamo, dakle, da je u ovom periodu koji je pred nama intenzivirano pregovaranje s Europskom unijom, da se ide intenzivno na usklađenje svih hrvatskih propisa i da su neka poglavlja otvorena i zatvorena. Da će se intenzivno otvarati nova. Pa mene zanima očekujete li vi da će u nekima od njih biti možda poteškoća i u kojima bi to bilo i eventualno nešto što bi nam u tom dijelu još približilo ono što nismo do sada u Saboru čuli? Hvala vam lijepa. Drago mi je da sam u prilici odgovoriti na ovo pitanje jer ono zapravo zadire u srž trenutnih aktivnosti, ne samo Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracije nego de facto pregovaračkog tima, a dakle iza njega i svih Vladinih resora. Da pregovori su teški, pregovori su složeni, pregovori su otežani i samom činjenicom, da pokušam biti, u najkraćim crtama reći, pregovori su otežani i samom činjenicom da je Hrvatska danas zemlja koja pregovara na drugačiji način nego kada se pregovaralo u posljednjem krugu proširenja, da su postavljeni i neki novi pregovarački uvjeti. Ali isto tako da se i sa strane Europske unije su stečena u dosadašnjim pregovorima neka nova iskustva koja se, kažem u navodnicima, primjenjuju sada i na Hrvatsku. Teško je reći da su ova ili ona poglavlja zahtjevnija. Sva su ona jednako zahtjevna, sva traže punu našu aktivnost da bismo osigurali i kvalitetu i brzinu pregovora. Ono što je pred ovim Visokim domom važno reći, pregovori zahtijevaju punu i aktivnu koordinaciju i Vladinih resora i svih institucija naše države. Najveće teškoće i najveću pozornost koju ćemo morati posvetiti vidim u onim poglavljima gdje ćemo zbog stanja u pojedinim ovlastima hrvatskog društva, hrvatskog gospodarstva morati tražiti najveća i najduža prijelazna razdoblja. Ja mislim da je javnosti već poznato da je zapravo riječ o poglavljima da pojednostavljeno kažem, koja se dodiruju u područja poljoprivrede, okoliša, pravosuđa, promet i prometne politike. To je otprilike tih 5 ili 6 poglavlja u kojima će trebati pojačana pozornost radi osiguranja što kvalitetnijih prijelaznih razdoblja. Zaključno još rečenica, dvije. Da bismo vodili pregovore na način koji osigurava i kvalitetu i brzinu potrebna je, ponavljam, što veća i što viša aktivna koordinacija svih institucija države i usudio bih se reći, što manje strančarenja i politike. Hvala. Zahvaljujem. Zadovoljna sam odgovorom i očekujem, naravno, od svih odgovornih što je do sada bio slučaj, da će štiteći hrvatske nacionalne i gospodarske interese se prilagoditi europskim stečevinama. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Pejo Trgovčević. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Svoje pitanje postavljam predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Gospodine predsjedniče, tijekom siječnja ove godine u Sisku je izmjerena koncentracija kancerogenoga benzina u zraku 2 i pol puta veća od dopuštene. Istodobno je količina sumpornog dioksida skočila sa dopuštenih 8 na čak 38 mjernih jedinica. Za ovako sustavno trovanje građana Siska odgovorna je rafinerija INA koja kasni sa modernizacijom te rafinerije u Sisku. No odgovornost za sustavno trovanje građana snosi i hrvatska Vlada kojoj ste vi na čelu. Vlada ima svog predstavnika u nadzornom odboru INA-e i u skupštini dioničara INA-e, i na to su mogli upozoriti i upravu INA-e i samu rafineriju. Pored toga, Vlada i Ministarstvo zaštite okoliša mogli su već davno kroz inspekcije Ministarstva naložiti saniranje ovog izvora zagađenja zraka u Sisku. Stoga vas pitam, koji je razlog, gospodine predsjedniče Vlade, da niste to do sad učinili? Odnosno, zašto se ovako neodgovorno odnosite prema zdravlju građana Grada Siska. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče. Suprotno vašoj ocjeni i vašem pitanju upravo 100% suprotno vašim kvalifikacijama. Vlada se ponaša odgovorno i kad smo čuli prvu informaciju zatražili smo očitovanje uprave INA-e o svemu onome što se događa. A kad ste spomenuli da kasni modernizacija rafinerije koja će bitno pridonijeti zaštiti okoliša i prije svega, kvalitetnom zraku i okolišu, to onda nije točno. Ona je kasnila do sada i ova je Vlada upravo svojim odlukama koje smo donijeli omogućila da modernizacija sisačke i riječke rafinerije bude gotova u idućih nekoliko godina. Rokovi se poštuju, sve radnje koje idu u modernizaciji se poštuju. Prema tome, apsolutno i odlučno odbacujem vaše kvalifikacije koje ste izrekli na račun Vlade jer Vlada ova upravo svojim svim aktivnostima na zaštiti okoliša u Hrvatskoj, na očuvanju prostora, na uvođenju reda jer svi smo odgovorni za prostor, svi smo odgovorni za zaštitu okoliša, a to su pokazali i nedavni izbori u Rogoznici gdje je tzv. lista bespravnih graditelja doživjela poraz, a stranka koja vodi ovu Vladu osvojila apsolutnu većinu mandata. Pa ja pitam vas pitajte te ljude dolje u Rogoznici zašto su glasali za ovu Vladu ako ne zato jer upravo ova Vlada najbolje čuva okoliš gospodine zastupniče.

u Gradu Sisku 10 puta više ljudi obolilo od raznih karcinoma. Predviđanja su ako u idućih 10 godina ništa se ne učini po pitanju zagađivanja zraka će do pomora stanovništva u Gradu Sisku i ja sam vas pitao iz razloga zabrinutosti, a Vlada ima instrumente da učini da se taj problem u Gradu Sisku riješi. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, pitanje upućujem gospodinu Kirinu, ministru unutarnjih poslova. Citiram: "Gospodo vi ne volite Hrvatsku, nikada je niste ni voljeli.", kraj citata. To ste ministre rekli novinarima koji su pisali o novogodišnjoj tučnjavi u kojoj je sudjelovao i sin našeg kolege saborskog zastupnika gospodina Josipa Đakića. Istodobno u vašem resoru se događa svašta. U jednom od najnovijih slučajeva Ministarstvo unutarnjih poslova trošenje novca poreznih obveznika proglašava službenom tajnom. Naime, upravo ste na taj način nabavili četiri presretača i još šest automobila za obavljanje očevida. Na taj ste način nabavili 65 motocikala. Po istom principu nabavljena je u MUP-u informatička oprema, ali i jakne. S druge strane gospodine ministre u prošloj godini u prometnim nesrećama u Hrvatskoj poginulo je 613 osoba više nego godinu dana ranije. Broj prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama povećan je za čak 21%, a poginulih je gotovo 3% više. Osobito boli činjenica da je poginulo čak 23, a ozlijeđeno 26% više mladih vozača nego godinu dana ranije, a na vaš prijedlog Vlada je 27. prosinca 2006. godine suspendirala zakonske odredbe o zaštiti mladih vozača. Gospodine ministre, ako je pisanje novinara dokaz da oni ne vole Hrvatsku pitam vas je li neprozirnost u trošenju novca poreznih obveznika i nebriga za živote mladih vozača možda ispravan način na koji se pokazuje poštivanje javnosti i ljubav prema Hrvatskoj? Hvala. **Kirin, Ivica (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zastupniče i gradonačelniče Velike Gorice i drago mi je da ste otvorili ovo pitanje. Prvo, kada sam rekao i izjavio, izjavio sam u jednom kontekstu, a očito da vi volite čitati samo kontekste. I vi ste imali nekoliko izjava oko novinara u vašem mandatu koliko se sjećam, a rekao sam kada novinari napišu da ministar Kirin ili ministar policije štiti lokalnu bandu to prenose strani mediji i možete misliti kako to vani zvuči dok se mi borimo zajedno i svi članovi Vlade i vi svi skupa da bi ušli u Europsku uniju prenoseći izjave ljudi koji imaju dosje i više kaznenih prijava nego ja godina. To je jedno bilo pitanje. Ti isti novinari tri dana prije izbora u Pitomači pišu kako u slučaju Đakić se terorizira narod, narod je u strahu, pritom uzimajući izjave onih koji su u kaznenim prijavama MUP-a i nitko se neće baviti s time što je stvarno problem u Pitomači. Dolaze izbori i isti taj narod daje apsolutno povjerenje listi Hrvatske demokratske zajednice i listu koju je predstavljao gospodin Đakić i nitko se o tome više nema u novinama niti riječi, ali nije završio priču što se stvarno u Pitomači dešavalo. Što se tiče trošenja novca u MUP-u, drago mi je da ste to pitanje postavili vi. Koliko se ja sjećam i u Ministarstvu vanjskih poslova dok ste bili ministar kupovala se protokolarna odjeća nekima itd., a sada, a novinarka piše zašto Ministarstvo unutarnjih poslova kaže ne uzima robu koja se može naći na slobodnom tržištu? Jedan policijski presretač, taj auto nije bitno koje marke opremljen posebnom opremom koja se direktno ugrađuje u tvornici ne može se naći na hrvatskom tržištu. Isto tako dobro znate i tu je i na kraju krajeva član vaše stranke bivši ministar koliko nam je natječaja propalo da su policajci na kraju ostajali i bez osnovnih sredstava za rad i jednostavno i ravnateljstvo policije se uključilo u taj posao. Danas u javnim nabavama, u MUP-u sudjeluju svi, a naročito krim policija kako se ne b i više dešavalo da imamo i na kraju krajeva bio je nalaz revizije koji možete svi dobiti na uvid da vidite kakvo je stanje što se tiče financija u samom ministarstvu da se više ne bi dešavalo, ali to nema veze sa politikom da se nabavom bave oni koji na kraju kada prođe natječaj u javnoj nabavi dobe duplo skuplje cijene nego što se može naći na slobodnom tržištu. O nabavi i specifikacija oprema koja se nalazi u Ministarstvu unutarnjih poslova postoje zakonske odrednice i vjerujte mi da svi u MUP-u, ne samo ministar je samo tu zadnji koji potpisuje da oni ljudi ispod mene koji rade, počevši opet napominjem i članovi i predstavnici i krim inspektori sudjeluju upravo u nabavama kako bismo sigurni bili da smo dobili najkvalitetniju opremu i mogu vam reći da u prošloj godini što se tiče nabava uštedili smo višemilijunske iznose o čemu vam mogu sve dokumentirati, ali na žalost mi smo to i dokumentirali, nije interesantno bilo baš svim medijima da prenesu što se sve u Ministarstvu unutarnjih poslova radilo. O samim nabavama, mene je zasmetalo jer mi znamo odakle vjetar puše. Ljudima …/Govornik se ne razumije./… posao, koji su dosad grabili iz MUP-a naravno najlakše je pozvati i reći evo kriminal je u MUP-u, a da prilikom toga nisu tražili naše očitovanje, ali to je stvar nekoga drugoga i nek se netko drugi bavi s time, mi sve podatke ćemo dati javnosti koji ih budu zanimali i koje možemo dati. A što se tiče Centra za sigurnost vozila i ovo što pričate za mlade to je još jedna neinformiranost onoga tko je donio članak. Mi smo naime u najboljoj namjeri da treba mlade vozače dodatno educirati u centrima za sigurnu vožnju donijeli takav Zakon, tj. donijeli iz tog razloga kako bi dodatnim satima mlade vozače na poligonima za sigurnu vožnju dodatno educirali da ne stradavaju u prometu, ali na žalost u Republici Hrvatskoj nema niti jednog centra izgrađenog, evo sada je prvi pred gradnjom i šta bi to značilo? To bi značilo da svakog mladog vozača kandidata moramo slati u Zagreb da dodatno održi sate vožnje kao što bi uveliko poskupilo cjelokupno i školovanje kandidata, a ovo praktično bi bilo neizvedivo i dobili bi prijepor od javnosti. Naravno da smo uredbu povukli iz jednog razloga što ju nije bila mogućnost realizirati i mi se nadamo da ćemo upravo kroz HAK i kroz zainteresirane subjekte ove godine potaknuti da se napravi nekoliko centara sigurne vožnje na kojima će se osim mladih vozača obučavati oni vozači koji učestalo rade prekršaje, a i oni koji su zainteresirani za profesionalni rad rade, znači rade kao profesionalni vozači tako da je ta uredba donesena sa ciljem. Meni je žao što niste postavili nama kao Ministarstvu unutarnjih poslova i pismeno pitanje ili se obratili meni da vam damo kompletno odgovor što se to radi?

**Picula, Tonino (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Ministre, vašim odgovorom naravno nisam zadovoljan kao i vjerujem velika većina hrvatske javnosti. Dapače umjesto da neke upite razjasnite mislim da ste uveli dodatnu zabunu. Međutim, ovo je naravno i prilika da se ukoliko javnost iz bilo kojeg razloga nije dobro obaviještena pisanjem novinara, vrlo jasno odgovori na postavljeno pitanje što se nažalost ovom prilikom nije dogodilo. Dopustite da samo kažem da je do 2000. godine u hrvatskoj Vladi bilo 5 osobito zaštićenih ministarstava nad čijim radom hrvatska javnost gotovo pa nije imala nikakvog uvida. I nakon 2000. godine sva su ta ministarstva postala kao i sva druga, to znači da javnost ima pravo znati što se događa. inače time i završavam svoj komentar, posao vas i vaše Vlade jest da radite na sigurnosti javnosti a ne da se kritički izražavate o onima kojima je i posao da kritički preispituju vaš rad. Hvala lijepo. vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine premijeru sa članovima Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Moje pitanje je ministru unutarnjih poslova gospodinu Ivici Kirinu. Ono glasi, gospodine ministre, nedavno je gospodin Tomurad, načelnik Policijske uprave zagrebačke izjavio kako je u Gradu Zagrebu manjka policijskih službenika. No, navodno se radi o širem problemu koji se odnosi na čitavu Hrvatsku. Kako planirate riješiti problem kroničnog nedostatka kvalitetno educiranih policajaca te očekujete li problem zbog prilično niskih plaća s obzirom na težinu i odgovornost obavljenih poslova? Zahvaljujem se na ovom pitanju. Da, pitanje popunjavanja kadrova Ministarstva unutarnjih poslova je naročito izraženo zato što još uvijek dan i danas moramo rješavati posljedice koje su nastale tijekom Domovinskog rata a jedna od stvari je što jedan određeni broj djelatnika upravo sa dijagnozom PTSP-a evo ga sada je u fazi da odlaze polako u mirovine i rješavaju svoj status. Odlaskom tih djelatnika ali isto tako nekvalitetnim znači ne selektivnim popunjavanjem policijskih kadrova došli smo do toga da danas na pojedinim upravama imamo i manjak ljudi u odnosu na sistematizirana mjesta te smo stoga mi prije dvije godine nazad pokrenuli Policijsku akademiju gdje smo sa prekvalifikacijom određenih struktura znači, ljudi koji imaju završeno srednje školsko obrazovanje upravo pokrenuli prekvalifikaciju sa ciljem da dobijemo nove policajce. I tijekom ove godine i prošle godine smo raspisali natječaj gdje je bilo primljeno negdje oko 330 novih službenika policijskih, a ove godine evo, sada je u tijeku natječaj gdje se prima novih 600 vježbenika. Isto tako u planu je i prijem oko 300 što više, što visoke najviše znači u strukturi zvanja kriminalista kako bismo upravo pojačali borbu protiv svih oblika kriminala i na taj način dali u Hrvatskoj policiji još jedan novi impuls i povukli te mlade ljude da se svakodnevno bore sa zadaćama koje se pred njih stave. Želim reć' da Hrvatska se sada nalazi u jednoj fazi gdje zbog svog pristupanja Europskoj uniji, moramo se pripremati i na one obaveze koje nosi Europska unija ja jedno od njih je i Schengenski akcijski plan je stoga, ovih dana i na Vladi donesen dokument oko integriranog upravljanja granicom gdje je definirano što će to Hrvatska u sljedećih četiri do pet godina napraviti što se tiče prijema i novih policijskih službenika i službenika koji će raditi na čuvanju granice, jer moramo istaknuti da granica prema Bosni i Hercegovini je tisuću i jedan kilometar i jedna je od najdužih u Europi. Imamo 980 kilometara tzv. male granice i još oko tristo i nešto kilometara prema Srbiji, što je veliki i zahtjevni zadatak Hrvatske policije. Naravno, da optimalnim uzimanjem broja ljudi i popunjavanjem struktura gdje sada fali ljudi, ja moram napomenuti i ovdje za hrvatsku javnost da u Istarskoj upravi recimo i Dubrovačko-neretvanskoj i u Splitskoj, ljudi sa tih područja ne žele ići u policiju, iz razloga što više imaju veće plaće u nekakvom ugostiteljskom segmentu nego što bi zaradili kao zvanjem policajaca. Ali ono što imamo je vrlo bitno bez obzira na plaće i na status policijskih djelatnika o kojima se često raspravlja u hrvatskoj javnosti, još uvijek je veliko zanimanje za zvanje policajaca i to smo vidjeli po zadnjem natječaju gdje se za 330 mjesta javilo tisuću 750 kandidata. I ja se nadam da ćemo mi u skorašnje vrijeme kroz upravo raspolaganje kadrovskim resursima popuniti policijske postaje na adekvatan nivo. Danas nam je vrlo bitno reć' da danas klasičan policijski posao se više ne radi samo prekomjernim ljudstvom nego se radi korištenjem najbolje tehnike i uzimanjem najboljih iskustava znači iz drugih zemalja i to danas učinkovito radimo. Što se toga tiče mislim da danas zaključna konstatacija, Hrvatska policija je danas sa ovim brojem ljudi koje ima spremna izvršiti sve ove zadaće koje se pred nju stavljaju i sa planom koji imamo, koji prihvatili su na kraju krajeva i Komisija iz Europske unije, Hrvatska policija će u dogledno vrijeme izvršiti sve ono što je stavljeno pred nju i na taj način ćemo mi ispuniti ovaj uvjet što se zove sigurnost i ispuniti one uvjete koje se stavljaju pred nju za ulazak u Europsku uniju. Hvala. Činjenica je da su osporavanja ove izjave gospodina Tomurada uglavnom dolazila i dolaze van policijskih krugova. Pravo stanje koje jeste vi ste mi sada odgovorili i ja se zahvaljujem na odgovoru. Poštovani zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite! **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Svoje pitanje bi postavio predsjedniku Vlade. Do sada sam uvijek postavljao konkretna pitanja i uglavnom dobivao nesuvisle odgovore. Danas zato pitam premijera jednostavno pitanje. Gospodine premijeru, koliko ima sati?

Nisam zadovoljan zato što taj saborski sat se uglavnom zna i zaustaviti kad je bitno da sjednica traje i završi u jednom danu. Očekivao sam da ćete me vi informirati o vremenu jer zahvaljujući vašem hobiju mislim da bi trebali bit daleko bolje vremenski informirani i zbog toga tražim pisani odgovor. Dobro. Pisani odgovor o tome koliko je sati. Poštovana zastupnica Željka Antunović. Izvolite!

Pitanje imam za ministra zdravstva gospodina Ljubičića. Prije nekoliko dana obratila mi se znanica koja je svog bolesnog oca smjestila u jednu zagrebačku bolnicu. Učinila je to zato što je od nje zatraženo da za potrebe boravka oca u bolnici donese toaletni papir, pelene za inkontinenciju i dovoljnu količinu svih lijekova koje koristi. Uz to zagrebačke bolnice stalno apeliraju na pacijente da im pomognu različitim donacijama. Osim toga, službeni podaci ukazuju na stalni rast lista čekanja. Za osnovne dijagnostičke preglede kao što su ultrazvuk, CT ili magnet čeka se mjesecima. Za složeni kardiovaskularni zahvat čeka se nažalost do dvije godine. Zbog takvog stanja pacijenti su prisiljeni vlastitim novcem plaćati preglede u privatnim ordinacijama ili pak korumpirati liječnike kao što se to dogodilo u poznatom slučaju Šimić iako plaćaju ne male iznose za svoje zdravstveno osiguranje koje im na papiru garantira sve ono što oni u praksi moraju dodatno plaćati. Od kako je vaša Vlada preuzela vlast plaćaju pacijenti i 30 kuna takse svaki put kad se upute po recept ili uputnicu. Od nedavno kronični bolesnici više ne mogu na jednu uputnicu dobiti dozu lijekova za dva mjeseca što ih dodatno košta najmanje 180 kuna. Po službenim podacima pak o stanju unutarnje nelikvidnosti i rokovima plaćanja bolnice račune plaćaju nakon proteka 200 do 500 dana. To znači da kasne u plaćanju od pola godine do skoro dvije godine. Sustav financiranja postao je apsurdan zbog administrativnog utvrđivanja cijene usluga i potcijenjene cijene rada a kao posljedica sve uočljivi nedostatak zastara i smanjenje njege bolesnica. stanje alarmantno i neodrživo i zato vas pitam. Koje mjere poduzimate da promijenite ovakvo stanje, osigurate normalno funkcioniranje bolnica i pravovremenu uslugu pacijentima te kad ćete konačno platiti medicinske sestre koje vam prikupljaju zdravstveni harač od 30 kuna mjesečno što ste im gospodine ministre obećali pred više od godinu dana. **Šeks, Vladimir Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora! Poštovana gospođo zastupnice! Dozvolite prije nego što odgovorim konkretno a moramo to radi informacija vezanih za našu javnost jasno reći da ovo što ste rekli velikim dijelom ne stoji. Nije istina. Pođimo redom. Pa upravo je vaša Vlada bila ta koja je srezala plaće. Vaša Vlada je bila ta koja je potjerala gomilu mladih ljudi, stručnih ljudi da odu trbuhom za kruhom jer ovdje nisu mogli dobiti posao. Upravo vi ste bili ti koji ste napravili ogromne dugove u zdravstvu koje naravno vučemo sada i postupno vraćamo jer je nemoguće to zaokružiti. Govorite o listama čekanja. Prva analiza listi čekanja u Hrvatskoj izvršena je 2004. godine. Svaku godinu radimo analizu listi čekanja i 2006. godine smo uspjeli smanjiti listu čekanja gotovo u svim segmentima. Točno je, negdje nismo uspjeli, reći ću to. Nismo uspjeli u kukovima i nismo uspjeli to riješiti na području kardijalne kirurgije. I upravo zato radimo na tome da Kliniku za ortopediju u Lovranu povećamo kapacitete kako bi omogućili da se i tu lista čekanja smanji, uvodimo dvije nove kardijalne kirurgije u Splitu i Osijeku koji će početi funkcionirati već u lipnju ove godine i time ćemo i tu smanjiti listu čekanja. Što se tiče dugova a evo sami ste svjedoci, čujete, čitate. Milijardu i pol kuna naše bolnice su dužne prema veledrogerijama. Tako je bilo 2004., tako je bilo 2005., tako je bilo 2006., tako će biti sa još nešto manjim iznosom i ove 2007. godine. Pa odakle su ti dugovi? Ako smo ih dobili 2004., ako su danas isti kao što su bili 2004. znači da smo ih naslijedili. Od koga? Od vas. Međutim, naravno ne želim gledati u prošlost, hoću gledati u budućnost. Ono što je bitno i upravo zato poduzimamo čitav niz mjera koje nazivamo trošenje sa razumom. Po prvi puta u Hrvatskoj lista lijekova sadrži sve lijekove koje možete naći u Austriji, Belgiji, Francuskoj, bilo kojoj zemlji. Svi lijekovi, evo primjer Herceptin. U dvanaestom mjesecu prošle godine američka agencija za lijekove FDA je stavila Herceptin na svoju listu. Hrvatska će slijediti, pa možda evo i za vas jedna ekskluzivna informacija, za nekoliko tjedana i Herceptin će biti na našoj listi lijekova. Hrvatska ide suvremeno u trendovima a to je u krajnjoj liniji prepoznala i Svjetska zdravstvena organizacija je u svom godišnjaku za 2005. godinu hrvatski zdravstveni sustav stavila među trideset i pet najprestižnijih sustava u svijetu. u tranzicijskim zemljama samo dvije zemlje su još u toj skupini, Slovenija i Češka, a izvan Europe svega osam zemalja. To je veliko dakle priznanje za Hrvatsku, veliko priznanje svim onima koji rade u tom sustavu i mislim da je apsolutno neprilične vaše riječi a to je gdje je gdje je prozvali sustav radi korumpiranosti. Naravno, ta javno stručna javnost sasvim sigurno neka to čuje pa neka vas i sama osudi. Zastupnica Željka Antunović. **Antunović, Željka (SDP)** Meni je jako žao gospodine ministre što se vi uporno odbijate suočiti sa činjenicama i istinom u zdravstvu. Vi niste odgovorili zašto pacijenti moraju donositi sve što je potrebno za normalan boravak u bolnici. Niste odgovorili na činjenične stvari a to je da se sve duže čekaju elementarni pregledi. koji površno prate stanje u zdravstvu, a ja s vama uopće ne želim polemizirati, jasno je da bolnice funkcioniraju isključivo zato što ne izvršavaju svoje obaveze prema svim dobavljačima, ne samo lijekova nego svim dobavljačima. Naprosto se preko toga prelazi. Međutim, ja vam nisam pitanje postavila zbog tih dobavljača koji iz raznih i različitih razloga šute najčešće zato što su poslovno ucijenjeni ili naprosto naplaćuju visoke kamate pa im se i to isplati, jedino se ne isplati onima koji to plaćaju a to su porezni obveznici. Ja sam vam pitanje koje vi ne želite akceptirati postavila zbog toga što ovakvo stanje sve više ugrožava i kvalitetu i dostupnost liječenja onima kojima je to potrebno. I to su činjenice koje vi možete ignorirati ali koje pacijenti koji u bolnicu dolaze znaju i znaju da su istinite ove riječi koje sam ja izgovorila a ne one koje ste izgovorili vi. Tri godine slušamo isto tri godine slušamo istu priču a svaki put nažalost stanje je sve lošije i dugovi sve veći. Međutim vaš odgovor ukazuje vrući krumpir odlučili ste ipak zajedno … /Govornica Čosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Pitanje za potpredsjednika Vlade gospodina Polančeca. Pitanja koja se odnose na energetsku sigurnost i energetsku budućnost među najvažnijim su političkim i strateškim pitanjima suvremenog svijeta pa ima mnogo razloga da tako bude i u Hrvatskoj. Energetska budućnost Hrvatske zaslužuje dakle sve veću pažnju hrvatske javnosti no nažalost to nije slučaj. Na sreću prošlogodišnja duga i hladna zima upozoravala je na moguće energetske probleme pred kojima bi se Hrvatska dugoročno mogla naći. U to vrijeme izgradnja plinovoda Pula-Karlovac bila je gotovo u potpunom zastoju sve dok osobno predsjednik Vlade doktor Sanader nije preuzeo koordinaciju i nadzor nad izgradnjom tog važnog energetskog infrastrukturnog objekta. Nakon toga činjenica je da se mnogo toga promijenilo. Brža plinifikacija Hrvatske postaje realnost i važan prioritet hrvatske Vlade. U završetak izgradnje plinovoda Pula-Karlovac do samo pred godinu dana malo tko je vjerovao zbog niza objektivnih, tehničkih, graditeljskih, ali i drugih problema te vrlo kratkih rokova. Bio je to pravi izazov, ujedno i dobra prilika za iskazivanje stvarnih mogućnosti i potencijala hrvatskog gospodarstva. Posebne zasluge pripadaju, treba naglasiti INA-i Naftaplinu i Plinacro-u. Hrvatski plin danas iz sjevernog Jadrana izravno stiže do hrvatskih potrošača a ne više preko Italije i Slovenije. To je sigurno najveći energetski infrastrukturni objekt koji je izrađen u Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina. Pitanje: Možete li nešto više reći gospodine potpredsjedniče o daljnjoj plinifikaciji Hrvatske jer ona je preduvjet snažnijeg gospodarskog razvoja i rasta Republike Hrvatske kao i kvalitetnijeg života hrvatskih građana. Hvala. Potpredsjednik Vlade Damir Polančec. Izvolite. **Polančec, Damir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala lijepa gospodine zastupniče na vašem pitanju. Da. Doista ste u pravu, energetska neovisnost je danas tema rasprava svih nacionalnih ekonomija. Usudim se reći da je jedna od ključnih pitanja i same Europske unije, napokon njome se bave i Lisabonska agenda koja je recimo to tako strategija gospodarskog razvoja Europske ne može biti ništa drugo nego predmet rasprava i u Hrvatskoj i sigurno da ova Vlada tome posvećuje dužnu pažnju i interes. Upravo stoga smo i donijeli strategiju plinifikacije Hrvatske i kao jedan od ključnih projekata u toj strategiji bilo je ubrzano dovršenje plinovodnog sustava između Pule i Karlovca. Zašto je to bilo nužno učiniti? Hrvatska je danas sa međunarodnim, sa europskim plinskim sustavom povezana samo preko plinovodnog sustava, preko Slovenije, Austrije i Slovačke sa ruskim dobavnim pravcima kapacitet tog plinovodnog sustava je apsolutno premali za potrebe već današnje Hrvatske i zbog toga je trebalo osigurati si alternativne dobavne pravce. S obzirom na činjenicu da već niz godina postoje istraživanja i crpljenje plina i u sjevernom Jadranu koje zajednički provode hrvatske i talijanske tvrtke dovršenjem ovog plinovodnog sustava konačno smo došli u situaciju da plin iz tih bušotina, plin iz tih plinskih polja dolazi do hrvatskih potrošača direktno, a ne zaobilaznim putem preko Italije. Samim time sa naravno smanjuju i troškovi i imamo pod kontrolom konačnu cijenu. No to nije sve. Sa plinifikacijom moramo nastaviti i dalje. na čemu u ovom trenutku radimo jest priprema izgradnje dva nova podzemna skladišto. To su Okoli 2 i Beničanci koji bi također trebali uvelike pripomoći uspostavljanju energetske odnosno plinske neovisnosti Hrvatske. Isto tako u pripremama su i zapravo provode se radovi na povezivanju plinskog sustava Hrvatske sa mađarskim preko Donjeg Miholjca što će još uvelike povećati našu energetsku Hrvatskoj u ovom trenutku u prioritetu plinovodni sustav koji će povezati ovaj već spomenuti plinski sustav Pula-Karlovac preko, od Bosiljeva do Ploča dakle krećemo odnosno već su u tijeku radovi na izgradnji novog plinskog sustava. Jedinice regionalne samouprave odnosno županije imaju zadatak da izgrade sekundarne mreže i zbog toga potičemo još jedanput i sve župane na raspisivanje natječaja za koncesije kako bi se i tu radovi dovršili. plan je, cilj je, želja je da plin bude do Splita a dalje nastavlja prema Pločama. Plin je danas najjeftiniji energent. Mi imamo obvezu da osiguramo mogućnost upotrebe tog energenta u svakom domu u Hrvatskoj. Paralelno s tim samo dvije, tri rečenice radimo analize koje će pokazati opravdanost izgradnje terminala za ukapljeni plin i naravno koje će pokazati optimalnu lokaciju za izgradnju takvog terminala. Zahvaljujući takvom terminalu Hrvatska dobiva jednu potpuno novu dimenziju i ulogu u energetskom sustavu Europske unije a posebice sustavu energetskom i jugoistočne Europe. Sve su ove aktivnosti u tijeku. Intenzivno se na njima radi. sama činjenica da smo dovršili ovaj plinovod Pula-Karlovac osigurava Hrvatskoj mirniju budućnost sljedećih nekoliko godina, budućnost bez opasnosti da će biti iskapčanja kako za građanstvo tako i za velike potrošače kao što je Petrokemija ili INA. Dakle na dobrom smo putu i osiguravamo energetsku budućnost i neovisnost Hrvatske. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo na odgovoru. Svakako ponovit ću i ono što sam rekao na početku. Energetska budućnost Hrvatske zaslužuje sve veću pažnju hrvatske javnosti i iz ovih razloga koje ste vi jasno naglasili. Izgradnja jedinstvenog energetskog europskog prostora je važna zajednička zadaća u kojoj i Republika Hrvatska daje značajan prilog. Pored svega ovog što ste naglasili plinovod Bosiljevo-Split, izgradnja distribucijske mreže nudi jednu veliku šansu izgradnje jednog snažnijeg plinskog termoenergetskog objekta koji bi mogao stabilizirati gospodarstvo srednje Dalmacije dugoročno. Radi se o TLM-u. Pojavljuju se problemi nedostatka struje i u mnogim drugim gospodarskim objektima i zaista je važno prepoznati da je ukupna gospodarska strategija energetskog sektora jedan od važnih segmenata hrvatske Vlade i hvala vam lijepo na odgovoru. Hvala. Još ćemo jedno pitanje pa onda ćemo stanku napraviti. To je dvadeseto da završimo sa polovicom. Poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani predsjedniče, pitanje želim postaviti ili premijeru ili ministru financija. Naime, eto nedavno je Švicarska počela vraćati dio blaga sa tajnih računa koji su razni diktatori od Nigerije, Čilea itd. opljačkali od svog matičnog naroda i do danas je u razne zemlje vraćeno milijardu 546 milijuna dolara. Imaju blokiranih još preko milijardu dolara tih Nedavno je predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Švicarske Roberto Balzareti istakao da se bankarska tajna može otkriti u svim onim slučajevima u kojima jasno postoji osnovana sumnja da je novac povezan s bilo kojim dijelom koji upisuje Kazneni zakon. Jasno, treba istaknuti da do povrata novca ne može doći sve dok matična zemlja iz koje je novac pokraden ne donese pravomoćnu presudu. Znači, prva faza je zahtjev zemlji za povratom. Druga, ako švicarske vlasti ocijene kao to utemeljeno dolazi do zamrzavanja potom povrat. je pitanje, da li je Republika Hrvatska zatražila da joj se vrati i jedan dolar. Predsjednik Mesić je recimo 2000. godine spominjao 8 milijardi dolara iznesenog novca iz Republike Hrvatske. Ja osobno smatram da je to pretjerivanje, jer bi to odgovaralo dvjema dvjema ratnim recimo proračunima. Ali da je puno stotina milijuna dolara izneseno iz ove novce bilo po osnovu pretvorbe, bilo po osnovi pranja novca vis a vis nabavke oružja, brodogradnje itd. u to uopće ne treba sumnjati. Znači, da li je i jedna hrvatska Vlada zatražila povrat i jednog dolara iz trećih država Austrije i Švicarske i da li se po tom pitanju nešto čini. Ovo je usuđujem se reći moralno, civilizacijsko pitanje. Ovo je daleko više od financijskog pitanja. Jednom riječju pitanje moralne higijene. Što je po tom pitanju učinjeno u ove četiri godine i da li je i jedna Vlada i jedan dolar zatražila da joj se vrati.

i koncepta na kojem je bivša koalicijska Vlada radila svoju izbornu pobjedu je bilo upravo ovo da znaju gdje su novci i da će je vratiti. četverogodišnjem mandatu nije ništa niti otkriveno, niti napravljeno. Ali vrlo interesantno da je dokumentacija izuzeta iz matičnih ministarstava i sad kad je na nivou države oformljeno jedno tijelo od svih relevantnih čimbenika koji se trebaju baviti sa tim poslom najveći je problem gdje se nalazi ta dokumentacija. Istovremeno, točno se znaju putevi kojim novci mogu izići van. Dva su. Jedan da se iznese u kešu, a drugi je da ide klasičnim, platnim prometom i preko poslovnih banaka jer u to vrijeme su poslovne banke vršile devizni platni promet. Dakle, one su bile dužne dvije godine čuvati te dokumente. Nakon toga ih preuzima Hrvatska narodna banka. Danas je pri Državnom odvjetništvu formirano kažem tijelo koje je sastavljeno od svih relevantnih čimbenika u Republici Hrvatskoj koji bi eventualno mogli po tome nešto napraviti podnesti zahtjev za povrat novca. Morate najprije doći do činjenice da ih je netko iznio van i da se nalaze na tom žiro računu i da se u Hrvatskoj vodi proces protiv toga tko je to napravio i normalna stvar da će onda ta država zamrznuti imovinu na tom računu i ti novci se neće moći koristiti. Međutim, ako mi to koristimo samo za političke obračune u pojedinim momentima kad nam treba, a ne poduzme se do kraja ništa onda su rezultati ovakovi kakovi jesu jer u te protekle četiri godine su vjerojatno i mnogi od tih računa ispražnjeni i pitanje je da li su baš svi nosioci tih računa bili sa predznakom jedne političke stranke ili više političkih stranaka. **Kajin, Damir (IDS)** Činjenica je da nije ništa učinjeno i činjenica da se ništa neće učiniti sigurno nas ne ohrabruje i to nas čini nezadovoljnim. Eto, pred tri mjeseca ovdje imam na primjer “Nacional“ je čak izašao sa šiframa tajnih računa za obje. Mi imamo svjedočanstvo Terezije Barbarić da je na strani račun uplatila 2 milijarde dolara. Zemlja je obranjena, a neki su se silno obogatili i sad je samo pitanje da li je nešto moguće učiniti ili nije ili je sve prohujalo s vihorom. “Papala maca to! Tko se nije skrio, magarac je bio!“ Isto je sada sa Brodosplitom. Slušam jučer Vidoševića pa provizija u brodogradnji je normalna stvar, ali jedan posto provizije je 400 000 dolara ili 500 000 dolara. Ja bih vas stvarno molio ministre da se objave ti tajni računi iz devedesetih godina pa da vidimo koliko je novaca gdje završilo i tko je bio ovlašten da se njima koristi. Hvala. Prekidamo sjednicu. Nastavak u